това е точка десет от нашата програма, да включим допълнителни точки в седмичната ни програма. Това са актове, които в резултат на заседанията на постоянните комисии от понеделник тази седмица вече имаме готовност да обсъдим. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Вносител е Иван Станков. 3. Проект за решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание. на Народното събрание. 4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия. Вносител – Министерският съвет. съвет. 5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Княжество Норвегия. Норвегия. Вносител – Министерският съвет. 6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносител – Министерският съвет. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител – Министерският съвет. Моля, гласувайте.

Доклад за второ гласуване от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте, господин Ананиев.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: ал. 5: „(5) Един и същи превозвач може да има само два лиценза – един лиценз за превоз на пътници, който може да е лиценз на Общността за превоз на пътници или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, и съответно един лиценз за превоз на товари, който може да е лиценз на Общността за превоз на товари или лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България.“

прието. Поканете госта. Слушаме Ви.

за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета. 2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя: „както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави–членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на Приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 3. В ал. 7 думите „за което превозвачът представя

издаден лиценз за същия вид превози.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8. Изказвания по параграфи с номера от 4 до 8 включително? Няма. Гласуваме тези параграфи – 4, 5, 7 и 8 по вносител, а § 6 – в редакцията на Комисията.

„(4) Заличаването от регистъра на основание чл. 12, ал. 8, т. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, а на основание чл. 12, ал. 8, т. 2, 3 и 4 – длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор, с отбелязване в регистъра на съответните обстоятелства, представляващи основание за заличаване.” Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

В чл. 17 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Републиканската транспортна схема включва междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две или повече области. Тя се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице.“ 2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „Областните транспортни схеми включват междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две или повече общини от една област.“ 3. Алинеи 6 и 7 се изменят така: „(6) Когато маршрутът на междуселищна автобусна линия съвпада с маршрута на друга междуселищна автобусна линия или пътнически влак и са от едно и също направление, между часовете на тръгване от общите им спирки трябва да има интервал.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се отменя. 2. В ал. думата „предвижда“ се заменя с „предоставя предвидени в държавния и/или общински бюджети средства за“. 3. Създават се ал. 6 и 7: „(6) „Кметовете на общините възложители уведомяват писмено органа, утвърдил съответното маршрутно разписание от областната или републиканска пътна схема, за намеренията си да започнат процедура за възлагане на превозите по това маршрутно разписание. Процедурата по възлагане на превозите по съответното маршрутно разписание може да започне само след съгласуването му по реда, определен с наредбата по чл. 18. (7) Кметовете на общините възложители са длъжни да предоставят справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областните и републиканската транспортна схема на органа, който е утвърдил съответните разписания. При промяна в обстоятелствата по възлагане на маршрутно разписание кметът на общината писмено уведомява органа, утвърдил разписанието, в седемдневен срок от промяната.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по двата параграфа – 12 и 13? Няма. Гласуваме.

Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения: изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Всички превозвачи, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, задължително ползват автогарите срещу заплащане и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват утвърденото разписание. В населено място: 1. с една автогара, същата задължително се включва като обслужваща по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място; 2. с повече с повече от една автогара общинският съвет определя автогарите, които са начални, междинни и крайни спирки по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място; 3. без автогара общинският съвет определя автоспирките, които са начални, междинни и крайни по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място; 4. в което е изчерпан капацитетът на автогарите по т. 1 и 2, общинският съвет определя автоспирките, които са начални, междинни и крайни по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в съответното населено място.”

пределните цени за автогарово обслужване се определят съгласно методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на база на категоризиране на автогарите.“ 4. Създава се ал. 5: „(5) Цените по ал. 4 може да се актуализират веднъж годишно.“

Изказвания по параграфи с номера от 14 до 19 включително? Заповядайте, господин Вълков. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, взимам думата, за да внеса яснота по предложенията, които са направени по § 14, тъй като това е един от най-дискутираните параграфи параграфи в предложените изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози. Тук става дума за отношенията между собствениците на автогарите и автобусните превозвачи. Имаше няколко кръгли маси, два пъти се разглеждаха и в Комисията направените предложения, направени са предложения и между първо и второ четене. Ще помоля колегите народни представители да се придържат и да гласуват текста на Комисията, в който се постигна консенсус между Националното сдружение на автобусните превозвачи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и собствениците на автогарите, а именно да бъде формиран начинът, по който да се формират цените и пределните цени на автогарите, и това да става с методика, която да е утвърдена от министъра на транспорта. Това може да става веднъж годишно и по този начин удовлетворяваме всички страни. Благодаря Ви за вниманието. Реплика към господин Вълков? Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване параграфи с номера от 14 до 19 включително.

§ 20: „§ 20. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 се създава т. 12: „12. да изискват сведения от присъстващите при извършването на проверките трети лица.“ 2. В ал. 11 думите „чл. 24, ал. 1

текста на вносителя за § 22. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 не подкрепя. „2. т. 1 се изменя така: „1. от 10 до 100 лв., определен от съответния общински съвет за превоз в населени места или за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината;“. Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл.

101. Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без билет или друг превозен документ, се наказва с глоба в размер: 1. от 10 до 50 лв. - за превози по общинските транспортни схеми; за превози по общинските транспортни схеми; 2. 50 лв. - за междуселищни превози; 3. 300 лв. - за международни превози.“ Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Станислав Иванов. Гласували 111 народни представители:

удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 11, ал. 2 се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие

случаите по чл. 106а, ал. 1, т. 6, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие или удостоверение. (3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага имуществена санкция в размер 1000 лева. лева. (4) Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6, извършващ обществен превоз на пътници или товари, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв. (5) (5) Превозвач, който извършва обществен превоз на пътници или товари с моторно превозно средство, което не е с българска регистрация или не е вписано в регистъра на моторните превозни средства на лиценза Превозвач, който преотстъпи заверено копие на лиценз на Общността или допусне извършването на обществен превоз на пътници или товари с невалидно, отнето или преотстъпено заверено копие на лиценз на Общността, се наказва с имуществена санкция

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38: „§ 38. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 13 се изменя така: така: „13. „Автоспирка“ е всяко обозначено място, различно от автогара, на което според определения маршрут по автобусна линия е предвидено спиране за качване и/или слизане на пътници.“ Точка 23 се изменя така: „23. „Специализирани автобусни превози“ са превозите на работници, служители и учащи по договор с определени от клиента маршрут и разписание.“ 3. Създават се т. 49 – 54: „49. „Междуселищна автобусна линия“ е линия от общинските, областните и републиканската транспортни схеми, маршрутът на която включва спирки в две или повече населени места. „Градска автобусна линия“ е линия от общинските транспортни схеми, маршрутът на която включва спирки само в чертите на едно населено място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план. „Спирка“ е място, обозначено за спиране с цел слизане и/или качване на пътници, включващо автогари и автоспирки. 52. „Вътрешноградски транспорт“ е съвкупността от всички градски линии в чертите на едно населено място. 53. „Дата на първата регистрация“ е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина. 54. „Свързано лице“ е дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството.“

подразделението: „Заключителна разпоредба“. Предложение от народния представител Станислав Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40: „§ 40. Закона за местното самоуправление и местната администрация в чл. 21, ал. 1 се създава т. 25: „25. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.“ Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага

наименование на подразделението „Заключителна разпоредба“, § 40 по доклада на Комисията, както и предложението на Комисията за отпадане на § 41 по вносител. Гласували

Наименованието на подразделение „Заключителна разпоредба“, § 40 по доклада на Комисията и предложението на Комисията за отхвърляне на § 41 по вносител са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

на Комисията по земеделието и храните Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, 654-01-141, внесен от народния представител Иван Станков на 22 декември 2016 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 януари 2017 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от народния представител Иван Станков на 22 декември 2016 г. Към Законопроекта е приложена

„Поземлени отношения и комасация“ в Министерството на земеделието и храните и експерти в същата дирекция. Присъстваха и представители на Българската Асоциация Биопродукти и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България. Законопроектът беше представен от проф. Станков, който изтъкна, че с промените се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни. В тази връзка със Законопроекта се предлага отпадане на забраната имоти, декларирани за обработване с начин на трайно ползване „трайни насаждения“, да бъдат включвани в споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в. Същевременно за пасища, мери и ливади се регламентира нова процедура за създаване на масиви за ползване. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с

на една животинска единица, определена по реда на чл. 37и, ал. 4. Споразумението ще се сключва и актуализира ежегодно до 20 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите. Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици (така наречените „бели петна“), с изключение на тези от държавния и общинския поземлен фонд, и имотите, които собствениците не желаят да включват в масиви за ползване, ще се разпределят между ползвателите. Споразумението ще се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, включително и по отношение на „белите петна“, когато е извършено плащане за тях. Сключването на споразумението ще се се ръководи от комисия за всяко землище, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, която ще следва да предостави на участниците предварителен регистър на заявените за участие в процедурата имоти и имотите, регистрирани за ползване в реалните им граници. За целите на споразумението при стартиране на процедурата Българската агенция по безопасност на храните ще следва да предоставя справка за всички регистрирани в Интегрираната информационна система към 20 октомври на текущата година животновъдни обекти, техните собственици или ползватели и пасищните селскостопански животни в обектите. Лицата, ползващи пасища, мери и ливади над нормата за площ на една животинска единица, ще следва да подадат заявление до комисията по отношение на кои имоти ще отпадне правното им основание за ползване на имотите, необходимо за подпомагането по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. За стопанската 2016 – 2017 г. предвидените срокове в новосъздадената разпоредба ще бъдат удължени с три месеца. Министерството на земеделието и храните подкрепя Законопроекта. Българската Асоциация „Биопродукти” също подкрепя Законопроекта, като предлагат по отношение на трайните насаждения също да бъде предвидено удължаване на сроковете, което да позволи сключване на споразумения за стопанската 2016 – 2017 г. В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи заявиха подкрепа за Законопроекта и предложиха да бъде поискан съкратен срок за предложения между първо и второ четене. От Парламентарната група на „БСП лява България” поставиха въпроса доколко целесъобразно е създаването на изцяло нова процедура за сключване на споразуменията за пасищата, мерите и ливадите и съответно на още една комисия. Освен това изразиха становището, че споразуменията следва да се сключват за стопанска, а не за календарна година, както е предвидено в проекта. Въпреки отправените бележки заявиха, че също ще подкрепят Законопроекта. В заключение, след проведеното гласуване Комисията по земеделието и храните с 16 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Четиридесет и третото народно събрание на няколко свои заседания обсъжда изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С този Законопроект смятам, че се решиха и някои изключително важни проблеми за българските земеделски производители. Изказвам моята и нашата благодарност към парламента, че че се прояви това разбиране и се приеха всички тези предложения, като за мен най-същественото е, че пасищата отидоха най-после при реалните животновъди. На последното наше заседание, на което обсъждахме Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, казах, че това няма да бъде последното обсъждане, защото процесите по този Закон са много динамични, но има етапи, през които трябва да се премине. премине. Това е поредното обсъждане, на което считам, че предлагаме нещо изключително важно – ликвидирането на една голяма несправедливост нашите български земеделски производители, най-вече в частта „Животновъдство“, а също така и при трайните насаждения. Смятам, че това е крайно необходимо, първо, защото немалко животновъди не са обезпечени с необходимите площи по нормативи. В някои интензивни райони хората са под нормата и не могат да си осигурят достатъчно пасищни площи за изхранването на животните. С този Законопроект проблемът се решава. Второто, което е: на много места осигурените мери, ливади и пасища са пръснати на различни места. Дори има случаи, когато са в две различни селища. Животните не са прелетни птици да преминават от едно на друго място, така че с този Закон се създава възможност да се изграждат масиви именно при използването и създаването на пасищни комплекси. И трето, което за мен е изключително важно, уважаеми колеги, това е първа стъпка към модернизация на нашето животновъдно производство в частта „Пасищно животновъдство“. Няма в друга развита страна такъв феномен – един животновъд цял божи ден да върви с тоягата и да пасе по няколко животни, а с това, което се създава, с масивите, които се изграждат, се създава възможност за въвеждане на парцелна паша и безпастирно отглеждане на животните, което ще бъде постижение за България, което ще бъде важен елемент за внасяне на култура на производство в животновъдството. Неслучайно отношението към нашите животновъди е пренебрежително. Използват се какви ли не епитети – овчар, кравар, докато в развитите страни – там, където човекът не върви с тоягата, се говори за овцевъд, за говедовъд и така нататък. Мога да посоча още немалко мотиви, но това, което казах, е изключително важно. Да, имаше няколко бележки, но не смятам, че те могат да бъдат решаващи, защото колегите от „БСП лява България” се съгласиха и подкрепиха предложения Законопроект. Става дума за комисиите, за което стана дума, дали да бъде една, дали да бъдат повече от една, също така дали да бъде стопанска или календарна година. Аз се обръщам с молба към Вас да подкрепите внесения от нас Законопроект, защото това ще бъде нещо много важно, един много положителен жест към българските земеделски производители – животновъди и производители на плодове,

Няма. Закривам дебата. Подлагам на първо гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-141, внесен от господин Станков на 22 декември 2016 г. Гласували

В доклада се предлагаше да има съкратена процедура. Заповядайте, господин Христов.

Проект за решение за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституализация за периода 2009 - 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание На заседание, проведено на 12 януари 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Проект на решение. На заседанието присъстваха представителите на Сметната палата: Цветан Цветков – председател, Тошко Тодоров и Горица Грънчарова – заместник-председатели. В Деловодството на Народното събрание е постъпило предложение от председателя на Сметната палата господин Цветан Цветков от 22 декември 2016 г. за удължаване на срока за изпълнение на одитна задача „Одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.“ В писмото подробно са изложени мотивите, които налагат удължаване на срока, а именно: 1. Дейностите по изпълнение на Плана за действие към Визията за деинституционализация, наричан по-нататък „План за действие“, са реализирани чрез изпълнението на голям брой проекти, финансирани по няколко оперативни програми ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Техническа помощ“ и Програма за развитие на селските райони. Във финансирането участват и средства по заем от Световната банка, както и национално съфинансиране с държавни и общински средства.

лв. 2. В отделните части Планът за действие е изпълняван от много на брой ведомства и общини бенефициенти: три министерства – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването; Държавен фонд „Земеделие“; две агенции Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, както и 237 общини. 3. Във връзка с изпълнението на одита са започнати процедури за събиране на информация от различни източници – управляващите органи на оперативните програми, Министерския съвет, министерства, общини и др., които до момента не са приключени. Допълнително процесът е затруднен и от обстоятелството, че одитираният период е дълъг и част от документите са архивирани в сгради архиви извън седалището на съответните организации, много от ръководствата им са сменени, а ръководителите на проектите, както и част от служителите, ангажирани с процесите, са освободени. 4. За целите на одита е изготвена карта на новите социални услуги, която показва, че домовете за деца, предмет на Плана за действие, и общините-бенефициенти са разположени по територията на цялата страна. За качественото изпълнение на одита е необходимо да се извършат проверки на място, което изисква допълнителен времеви и човешки ресурс. 5. За всички организации, ведомства и общини, ангажирани в процеса по деинституционализация и включени в одитния процес, трябва да се изпълнят процедурите, предвидени в чл. 47 от Закона за Сметната палата. Това изисква период от най-малко 30 дни за изпълнение на процедурата по връчване на Проекта на одитния доклад на всички настоящи и бивши ръководители на одитираните ведомства, чиито брой е по-голям поради дългия одитиран период, изчакване на срока за предоставяне на становища от ръководителите, на които е връчен, изготвяне на заключение и приемане на окончателния Одитен доклад от Сметната палата. С оглед на посочените мотиви, председателят на Сметната палата предлага срокът за изпълнение на одита да бъде удължен до 30 април 2017 г., а срокът за представяне в Народното събрание на окончателния Доклад за изпълнение на възложената одитна задача да бъде удължен до 31 май 2017 г. След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение: РЕШЕНИЕ за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата и Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г. РЕШИ: 1. Определя 30 април 2017 г. за нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г. възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание. 2. Новият срок за внасяне в Народното събрание на окончателния Доклад на Сметната палата за одита по т. 1 е 31 май 2017 г.“

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ. Вносител е Министерският съвет. Постъпил е доклад на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Ангелова.

разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия, № 602-02-46, внесен от Министерския съвет на 30 декември На редовно заседание, проведено на 12 януари 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република № 602-02-46, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016г. В рамките на Норвежкия финансов механизъм за срока 2014 – 2021 България ще получи достъп до финансова помощ в размер на 95,1 млн.евро за намаляване на икономическите и социалните различия в европейското икономическо пространство и за укрепване на двустранните отношения с Кралство Норвегия. Финансираните програми по посочения механизъм са: „Развитие на бизнеса, иновации и малки и средни предприятия“; „Социален диалог – достойни условия на труд“; „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“. За всички проекти крайният срок на договаряне е 30 април 2021 г., а крайният срок за изпълнение на договорите е 30 април 2024 г. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект

Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Сега ще чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте за доклада. гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения Законопроект за ратифициране. На основание 4л. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на с настоящия Законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото споразумение, подписано на 9 декември 2016 г. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума

Благодаря Ви, госпожо Алексиева. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъжданата ратификация? Няма. Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия. Гласували

точки? Ратификацията? Да. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване в едно заседание на първо и второ четене на обсъжданата ратификация. Гласували

„ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 между Република България и Кралство Норвегия Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм

Подлагам на второ гласуване приетата на първо четене ратификация. Гласували

Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Ангелова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, №

за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 Република България ще получи достъп до финансова помощ в размер на 115 млн. евро за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и за укрепване на двустранните отношения със страните донори. За всички проекти крайният срок на договаряне е 30 април 2021 г., а крайният срок за изпълнение на договорите е 30 април 2024 г. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602-02-47, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016 г. На свое извънредно заседание, проведено на 12 януари 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за ратифициране на Меморандума, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие следните представители на Администрацията на Министерския съвет: госпожа Малина Крумова – директор на дирекция „Централно координационно звено“, и госпожа Мирослава Пигова – експерт в същата дирекция.

със закон горепосочения Меморандум, подписан на 9 декември 2016 г. Предвидено е финансова помощ по Механизма да получат проекти в програмните области, както следва: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с програмен оператор Министерство на образованието и науката; Програма „Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с програмен оператор Министерство на енергетиката; Програма „Околна среда и смекчаване на последиците от изменението на климата“, с програмен оператор Министерство на околната среда и водите; Програма „Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество“, с програмен оператор Министерство на културата и Програма „Гражданско общество“, с програмен оператор Офиса на Финансовия механизъм. Структурата за управление и контрол на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 е уредена в Анекс А към Меморандума за разбирателство. Управлението на Финансовия механизъм ще се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламента относно изпълнението на Финансовия механизъм на Програмата 2014 – 2021 г., приет от Комитета на Финансовия механизъм. Не на последно място, трябва да се има предвид, че подкрепата за програми по Финансовия механизъм не следва да надхвърля 85 на сто от допустимите разходи по Програмата. Изключение може да бъде направено единствено по отношение на програмите по Програмна област „Гражданско общество“, програмите, оперирани от Офиса на Финансовия механизъм, международни организации или организации на страните донори, като в тези случаи може да се определи по-висок процент на подкрепа. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 12 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 602 02-47, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2016 г.“ Благодаря Ви, госпожо Панайотова. Колеги, има ли изказвания за първо гласуване? Няма. Подлагам на първо гласуване докладваната ратификация.

Уважаема госпожо Председател, колеги! На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам точката да бъде гласувана и на второ четене в настоящото заседание. Обратно становище? Няма. Гласуваме направеното предложение.

Ратифицира Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 9 декември 2016 г. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Доклад за второ гласуване на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Господин Ананиев, слушаме Ви.

§ 1: „§ 1. В чл. 105 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Ограничаване на видимостта, както и намаляване на прозрачността на стъкла, различни от челното и стъклата на предните странични врати, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.“

При пътнотранспортно произшествие пешеходецът не е съпричинител, когато пресича платното за движение на пешеходна пътека, а водачът е нарушил правилата за движение по пътищата.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по предложенията за 3 нови параграфа, съответно 1, 2 и 3? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предвид на това, че всички знаем каква война по пътищата се води и колко загинали има при пътнотранспортни произшествия в България, мисля, че е крайно време да вземем малко по-сериозни мерки и предвид това, което върховните съдии като за последно ни поднесоха, поднесоха, че пешеходецът е виновен за смъртта си, ако бъде убит на пешеходна пътека, и ако водачът, който не е спазил правилата, остане невинен,

които се движим по улиците на България. Мисля, че като законотворци трябва да сложим край на това, което се случва и по някакъв начин да помогнем да настъпи промяната в обществото. Тъй като съм много развълнувана, искам да направя едно редакционно предложение, госпожо Председател; в чл. 119, ал. 5, тъй като възникнаха малки спорове, това предложение е: „При пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка „пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движение по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие“. Не искам Не искам да влизам в конфронтация със съдии, но предвид съдебната ни система, която винаги оправдава хората, които са превишили скоростта, хората, които шофират с алкохол, които се дрогират и се качват на автомобила, и които шофират дори и без шофьорска книжка, след това се измъкват от наказание, живият пример го видяхме тази сутрин за един нарушител с 90 нарушения, който уби 3 младежи и избяга в чужбина, мисля, че е крайно време ние като законотворци да предприемем мерки и да сложим край на тази война. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Петрова. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване редакцията на новите параграфи 1 и 2 по доклада на Комисията. Гласували

госпожа Нели Петрова направи предложение за нова редакция на чл. 119, новата ал. 5. Подлагам на гласуване редакционното предложение на госпожа Нели Петрова,

1. В ал. 4 думите „както и“ се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя „както и наредби за осигуряване на прилагането на регламенти на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на превозните средства“. 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Съответствието на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически изисквания се установява чрез извършването на процедури за: 1. одобряване на типа на нови превозни средства, както следва: а) ЕС одобряване на типа – за превозни средства от категория L; б) ЕО одобряване на типа – за превозни средства от категории, различни от L; 2. одобряване на на нови превозни средства, произвеждани в малки серии, както следва: а) ЕС одобряване на типа – за превозни средства от категория L; б) ЕО одобряване на типа – за превозни средства от категории, различни от L; в) национално одобряване на типа; 3. индивидуално одобряване на нови превозни средства; 4. одобряване на типа на нови превозни средства по отношение на система или определени технически характеристики; 5. одобряване на типа на нови системи, компоненти и отделни технически възли; 6. ЕС или ЕО одобряване на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, в които са вградени нови технологии или концепции; 7. одобряване на изменение в конструкцията на регистрираните превозни средства.“ 3. Алинея 7 се изменя така: „(7) Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови превозни средства, за които се изисква одобряване на типа на цялото превозно средство, се извършва въз основа на валиден сертификат за съответствие.“ В ал. 8 след думата „пазара“ се добавя „или пускането в употреба“, а думите „приложима наредба по ал. 4 или по приложимо правило на ООН/ИКЕ“ се заменят с „приложим регулаторен акт“.“

второто четене по доклада на този Законопроект. Тридесет минути прекъсване. В 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол. Във времето на почивката – извънреден Председателски съвет за ръководствата на парламентарните групи и заместник-председателите на Народното събрание.